Borist hafa bréf frá Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur um að þær geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Einnig hefur borist bréf frá formanni þingflokks Sjálfstæðisflokksins um að Diljá Mist Einarsdóttir verði fjarverandi á næstunni.

Kjörbréf Halldórs Auðar Svanssonar hefur þegar verið rannsakað og samþykkt, en hann hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni.

Fyrir tveimur árum samþykkti Alþingi einróma beiðni mína um að sjávarútvegsráðherra, þáverandi, léti vinna skýrslu um tangarhald stórútgerðarinnar í íslensku samfélagi í krafti ótímabundinnar nýtingar hennar á fiskveiðiauðlindinni. Vinnan fór vissulega af stað en af einhverjum ástæðum var stigið á bremsuna innan ráðuneytisins og þegar skýrslan loks birtist var ekkert bitastætt í henni að finna. Þar var ekki kortlagt hvernig gróðinn af stórútgerðinni hefur verið nýttur í að fjárfesta í fjölmiðlum,

en vegna smæðar sinnar er íslenskt atvinnulíf einfaldlega sérstaklega viðkvæmt fyrir neikvæðum áhrifum fákeppnismarkaðar og það eru sterkar vísbendingar um að áhrif af ofurgróða stórútgerðarinnar í skjóli ótímabundinnar nýtingar séu einmitt í átt til aukinnar fákeppni víða í íslensku atvinnulífi. Þess vegna er gagnsæi sérstaklega mikilvægt. Skýrslan sem Alþingi bað um hefði þannig getað orðið mikilvægt innlegg í þessa vinnu sem núverandi ráðherra ætlar í.

í sína vinnu? Hefur ráðherra stuðning samstarfsflokkanna til að fara í breytingar í átt að réttlátara fiskveiðistjórnarkerfi, stuðning þeirra flokka sem hafa um árabil verið helsta fyrirstaðan í átt að sanngjarnara kerfi?

hefur raunar fylgt þeirri skýrslu og þeirri niðurstöðu eftir með viðbótarfyrirspurn til mín sem ég svaraði með því móti að svaraði með því móti að skýrsla sem ráðherra gefur hverju sinni er á ábyrgð viðkomandi ráðherra en ekki þess ráðherra sem við ráðuneytinu tekur að afloknum kosningum, þannig að ég hef ekki séð ástæðu til að fjalla um þá skýrslu að öðru leyti.

réttlátara kerfis að öllu leyti og aukinnar sáttar í samfélaginu, að sá grunnur snúist um gegnsæi og snúist um það að sjáum betur hvernig málum er háttað að því er varðar eignatengsl eða stöðu ólíkra fyrirtækja í eigu eins aðila o.s.frv..

fram undan er þá mun sú verkáætlun og sú tímalína vera gerð opinber vegna þess að ég tel að það sé mikilvægt að ekki bara inntak

erindið. Þetta voru nú ekki svör við spurningunum og ég ætla því að nýta mér mína mínútu hér í að endurtaka þær. En ég vil samt segja eitt: Við verðum að vera ósammála um þá aðferðafræði að ráðherra, og ég tala nú ekki um ráðherra sem kemur úr áframhaldandi stjórnarsamstarfi, sé algerlega óbundinn eða geti fríað ríkisstjórnarflokkana því að svara fyrir verk fyrri ráðherra. ráðherra. Ég tel það einfaldlega vera ávísun á ákveðna misbeitingu þó að ég sé ekki að segja að svo sé í þessu tilfelli. Ég hefði haldið að ráðuneytið ráðherra, þ.e.: Af hverju var vinnan stoppuð? Hversu langt var hún komin? En ég árétta þá kannski spurningu mína: Hyggst ráðherra nýta þessar upplýsingar? Við höfum fengið staðfest í fjölmiðlum að þær liggja fyrir, þeim var safnað saman,

heldur er það svo samkvæmt lögum að ráðuneytið þjónar í sjálfu sér þeim tilgangi að vera skrifstofa ráðherra á hverjum tíma og samkvæmt lögum ber ráðherrann sem embættismaður ábyrgð á því svari sem hann gefur Alþingi á hverjum tíma.

Herra forseti. Í fyrra fengu 23 bílaleigufyrirtæki samtals 875 millj. kr. skattafslátt til kaupa á bensín- og dísilbílum þessu ári fá sömu fyrirtæki allt að milljarð til viðbótar. Þetta er gert í nafni orkuskipta. En að mati skattaskrifstofu fjármálaráðuneytisins getur þessi vörugjaldsafsláttur beinlínis unnið gegn rafvæðingu bílaleiguflotans og tafið orkuskiptin í samgöngum. Ég ætla að fá að spyrja hæstv. loftslagsráðherra hvort hann sé sammála því mati þeirrar skrifstofu. Og ef svo er, þá vil ég spyrja: Hvernig ætlar hæstv. ráðherra að bregðast við? Hvaða leiðir vill ráðherra fara til að hraða rafvæðingu bílaleiguflotans á komandi árum?

með þeim allra fremstu í heiminum þegar kemur að vistvænum bílum, ég held að við séum númer tvö á eftir Noregi, þá liggur alveg fyrir að það er mikið verk óunnið. Ég held að við sjáum það í hendi okkar þegar við skoðum þetta mál að okkur liggur á að byggja upp innviði til að þetta sé raunhæfur kostur, ekki bara fyrir bílaleigur heldur fólk úti um allt land. Og þegar við skoðum það hverjir eru búnir að eignast rafbíla þá held ég að við getum alhæft um það, eins og ég hef tekið upp á hv. Alþingi, að það sé meira efnameira fólk sem býr á höfuðborgarsvæðinu. En þetta verður að vera fyrir alla.

sem hafa með loftslagsmál að gera heyra ekki undir hann. En það er ágætt að loftslagsráðherra er samt til í þetta samtal hér. Við hljótum öll að vera sammála um að orkuskiptum í samgöngum verður ekki náð fram með milljarða niðurgreiðslu til bensín- og dísilbíla. Ég vil fá að spyrja hæstv. ráðherra hvernig hann ætli svona almennt að beita sér fyrir minni bílaumferð og fyrir auknu frelsi fólks til að velja sér aðra ferðamáta en einkabílinn. hvaða aðgerðir hæstv. ráðherra sjái fyrir sér á þessu kjörtímabili til þess að gera það raunhæfara og eftirsóknarverðara að ferðast um landið án þess að vera á bíl.

Þetta er stórt verkefni og snertir alla þætti. Þetta er ekki verk eins ráðherra, einnar ríkisstjórnar, heldur þetta þjóðarátak. Þegar kemur að samgöngum er auðvitað gríðarlega mikilvægt, og ég og hv. þingmaður hljótum að fagna því t.d. núna, að við séum að sjá rafflugvélar

úr Norðvesturkjördæmi, Lilja Rafney Magnúsdóttir, hefur lagt fram, frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, og varðar strandveiðar.

Ég er ekki sannfærð um að svo sé í öllum tilvikum, þ.e. að þeim markmiðum sé náð. Þetta eru auðvitað ýmiss konar leiðir sem þarna eru undir, ekki bara strandveiðarnar heldur líka byggðakvóti og línuívilnun og rækju- og skelbætur. Það er afar mikilvægt að ná utan um það með hvaða móti þessar þessar ráðstafanir hafa í raun verið til þess fallnar að ná þeim markmiðum sem lagt var upp með í byrjun. Ég held að full ástæða sé til að fara vel í saumana á því hvort svo sé.

frá hv. þingmanni, sem nefnt er hér í þessari umræðu, vegna þess að hér þarf heildarmyndin að vera undir. Við verðum að gæta að öllum þeim sjónarmiðum sem hér eru undir. Þau markmið sem hér eru nefnd og lúta að atvinnu- og byggðaverkefnum, og eru kannski dýrmætust þegar þau eru tekin til umræðu, eru þau að við séum með réttu að styðja við byggðirnar í landinu,

En aðalmarkmið okkar og stefna okkar eru frjálsar handfæraveiðar. Það byggir á mannréttindaáliti Sameinuðu þjóðanna þar sem Ísland var dæmt brotlegt fyrir brot á jafnræði vegna fiskveiðistjórnarkerfisins. Ég tel ástæðu til þess

til að styðja við atvinnustarfsemi í dreifðum byggðum og hvað skilar mestum árangri miðað við þau verðmæti sem ráðstafað er til þeirra verkefna. Það er auðvitað það sem skiptir mestu máli. tonn í skelbætur sama árangri og tonn í strandveiðar? Sú spurning liggur í loftinu og þeirri spurningu þarf að svara. Þessi umfjöllunarefni verðskulda það að farið sé í saumana á málunum áður en ákvarðanir eru teknar.

Ég hef, eins og margir aðrir, verið að fylgjast með þáttunum Verbúðinni þar sem tilurð kvótakerfisins er rakin í stórum dráttum. Þó að persónur séu skáldaðar eru atburðir á hinu pólitíska sviði nokkuð nærri lagi.

Ég ætla að lýsa yfir ákveðnum áhyggjum af því að þarna sé verið að útvista pólitískum ákvörðunum í nefnd sem fær mjög óljós og opin fyrirmæli, af því að stjórnarflokkarnir eru allt of ósammála í þessum efnum til að geta leitt málaflokkinn. En hvað um það, þetta er sú leið sem á að fara. Því vil ég spyrja hæstv. matvælaráðherra nokkuð opinna spurninga: Hvernig miðar undirbúningi að stofnun nefndarinnar og hvenær má búast við að hún hefji störf? Hversu langan tíma fær hún?

Ef ég fæ að svara spurningunni eins og hún er lögð upp, sem er tiltölulega opið eins og hv. þingmaður nefnir hér, þá segir í stjórnarsáttmálanum: Skipuð verður nefnd. Og svo kemur einhver frásögn af því til að kortleggja tækifæri o.s.frv., bera saman stöðuna hér og erlendis og fjalla um hvernig hægt sé að auka gagnsæi í rekstri o.s.frv. Ég hef gegnt embætti sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og nú matvælaráðherra í nokkrar vikur og hef auðvitað verið með þetta verkefni á mínu blaði sem nánast verkefni nr. 1 frá því að ég tók við embætti. Ég er þeirrar skoðunar í fyrsta lagi að ég hef ekki allan tímann í heiminum til að hugsa um hvernig ég ætla að gera þetta og það er algjörlega á hreinu að það verða bornar upp spurningar í fyrirspurnatíma um það hvernig það á að gera. Hins vegar er ég líka þeirrar skoðunar að þetta er ekki eitt verkefni, þetta er fleira en eitt verkefni. Hér hafa til að mynda verið nefnd þessi atvinnu- og byggðatengdu mál. Hér hafa verið nefnd málefni sem lúta að eignatengslum og framsali o.s.frv., sem er annað mál. En allt tengist þetta órofa böndum þar sem við þurfum að hafa einhverja yfirsýn yfir það hvernig þessari lykilatvinnugrein okkar er fyrir komið. Ég tel að það sé ekki ráð að fara í einhverja tröllaukna nefndaskipan sem fær allan tímann í heiminum til að setja fram stórbrotna lausn á þessu verkefni. Ég held að það sé miklu frekar þannig að þetta séu fleiri verkefni, þau séu af mismunandi stærðargráðu og ég vonast til þess, og ég er eiginlega að reyna að setja sjálfri mér það fyrir,

Þetta er mjög